Налице е кворум, откривам пленарното заседание. Едно съобщение. На 11 декември 2010 г. от Националния статистически институт е получена информация за октомври 2010 г. по следните показатели: индекси от приходите от продажби в сектор „Търговия на дребно”, без търговията с автомобили и мотоциклети; индекси на промишленото производство; индекси на строителната продукция и предварителни данни за брутен вътрешен продукт и производителност на труда, заети лица и отработено време за третото тримесечие на 2010 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, процедурата ми е за пряко предаване на

Дискусията в българското общество породи много различни, противоречащи си мнения. Всички парламентарни групи са направили предложения и е хубаво българските граждани да станат свидетели на това коя политическа сила зад кои предложения застава, защото в крайна сметка става

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, първо ще направя едно процедурно предложение: на основание чл. 74, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, правя процедурно предложение да се гласуват ан блок до три текстовете, по които няма направени предложения или предложенията са подкрепени от комисията, или комисията предлага само заглавие по отделните членове. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.

„Изборен кодекс”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на кодекса. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за наименованието на кодекса.

„Раздел І – Предмет и обхват.” Постъпило е предложение от народните представители Ципов, Колева и Тошев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на Раздел І: „Рездел І – Предмет.” Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа по принцип текста на вносителя и редакцията на Раздел І с неговото наименование „Предмет”.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

„кметове на общини” се поставя запетая и се добавя изразът „кметове на райони”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 1: „Обхват чл. 1: „Обхват Чл. 1 (1) Този кодекс определя организацията и реда за произвеждане на избори за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката, членове на Европейския парламент от Република България, общински съветници, кметове на общини и кметства, както и условията за избиране на народни представители, президент и вицепрезидент на републиката, членове на Европейския парламент от Република България, общински съветници, кметове на общини и кметства. (2) С С кодекса се определят и условията и реда за попълване на мандати при предсрочно прекратяване на пълномощията на народен представител, член на Европейския парламент от Република България, общински съветник, кмет на община и кметство.” ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предложението, което правя, е едно от най-дискутираните и на първо, и на второ четене, а именно по какъв начин ще бъдат избирани районните кметове в градовете с районно деление. Става въпрос за София – Столична голяма община, Пловдив и Варна, които са градове с районно деление. Историята на избора на тези кметове в новата ни демокрация е вървяла по различни пътища. Имали сме и пряк избор на районни кметове, имали сме и избор на районни кметове през общински съветници. Аз застъпвам позицията и правя предложение, че по-справедливото, по-правилното политически и по-демократичното е районните кметове да бъдат избирани, а не да бъдат назначавани, така както ни се предлага в настоящия Изборен кодекс. Правя това предложение на базата и на натрупания опит в тези 20 години. Ние сме правили подобни предложения и сме правили законодателни промени, когато бяхме управляващо мнозинство – Обединени демократични сили, в посока – тази, която сега ни предлага Партия ГЕРБ. Резултатът не беше добър. Резултатът беше лош, доведе до политически пазарлъци, доведе до безпринципни решения, доведе до това, че хората не определят сами кои да бъдат кметовете на райони, а много от тези райони са много по-големи от общини, в които избираме кметове. По-скоро трябва да се върви към това да бъдат увеличавани техните правомощия, а не да бъдат отнемани правата за избор на районните кметове. В миналия парламент, когато трябваше наново да се решава този въпрос и когато имаше доста бурни дебати, политическата сила, която представлявах – Демократи за силна България, беше от инициаторите за това да бъдат избирани районните кметове – именно на базата на това, което видяхме, че е грешно решение. Обръщам се към народните представители от Политическа партия ГЕРБ: все още има време – през това гласуване да преосмислите позицията си и да направите така, че районните кметове да бъдат избираеми. Аргументите за екипност на големия кмет с районните кметове не са убедителни. крайна сметка наистина те ще са екип, независимо от начина, по който ще се избират. Аргументите, които чух – „Това ще ни струва скъпо като изборен процес”, са несериозни. Абсолютно несериозно е да отнемаме право на избор за това, че ще спестим малко пари, защото става въпрос за много малко пари. Те ще бъдат избирани по времето, когато ще се избират и общинските съвети, и големите кметове, и когато ще се провежда изборът за президент и вицепрезидент. Ето затова аз се обръщам към народните представители, разбира се, от всички политически групи, но най-вече към управляващата партия – да подкрепят предложението ми в чл. 1 да имаме дефиницията и за избор на районни кметове в Столична голяма община и в двата града с районно деление. Това е по-демократично, пак ще кажа, по-справедливо, политически отговорно, а не водещо до безпринципно сформиране на на коалиции само за разпределяне на власт, защото това ще се случи, а резултатите няма да са добри за никого. Мисля, че никой няма илюзия, че ще има самостоятелни мнозинства, и то квалифицирани, в общинските съвети в тези три големи града. Дори това да се случи, води до битки вътре в самата партия. Казвам го с цялата горчивина на това, което съм видяла през опита, който съм натрупала в годините и съм се сблъскала с тези проблеми, независимо че не съм била нито кмет, нито общински съветник. Много от колегите, които бяха в такива позиции, знаят лошата практика, която

председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Още във фазата на първо четене на проекта за Изборен кодекс ние изразихме нашата категорична позиция, че, така предложен, този проект съдържа откровено противоконституционни текстове. За съжаление, За съжаление, водещата Правна комисия не се вслуша в нашата позиция и ни предлага в окончателен вариант още в чл. 1 текст, който откровено дописва Конституцията и влиза в явно противоречие с нея. За какво става въпрос? Член 42, ал. 1 от Конституцията дефинира изчерпателно, повтарям – изчерпателно, условията за участие в изборите за национални и местни органи на власт. Той гласи: „Гражданите, навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа”. И ал. 2 на чл. 42 гласи буквално: „Организацията и редът за произвеждане на избори и референдуми се определят със закон”. С този текст конституционният законодател по ясен и недвусмислен начин е ограничил правомощията на обикновения законодател, на обикновеното Народно събрание, да нормотворчества в областта на изборното законодателство, като му е делегирал изключително и само правото да урежда организацията и реда. В никакъв случай – да предвижда нови условия, каквито Конституцията не е предвидила. За съжаление, още в чл. 1 на проекта за Изборен кодекс, предложен ни от управляващото мнозинство, се дописва Конституцията, като във втората част на ал. 1, след като е казано, че този кодекс определя организацията и реда за произвеждане на избори, мнозинството добавя: „както и условията за избиране на народни представители, президент и вицепрезидент, членове на Европейския парламент, общински съветници, кметове на общини и кметства”. Този текст, уважаеми дами и господа, е в противоречие с Конституцията. Ние ще видим по-нататък, че той е вкаран неслучайно, за да оправдае добавянето именно на едно ново условие, което Конституцията не предвижда и което в двата текста, в съвкупност представлява флагрантно нарушение на Конституцията и ограничаване на основни права. Ето защо с колегите Ремзи Осман и Янко Янков сме предложили този текст, тази част от ал. 1 на чл. 1 да отпадне и проектът за Изборен кодекс да се ограничи в онази конституционна рамка, която Конституцията му е задала, което правомощие е делегирала на обикновения законодател. Благодаря ви.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Това е едно от важните предложения в този кодекс, което е нагледно доказателство на нашата теза, че с кодекса ГЕРБ правят законодателство за себе си, което да обслужи техния теснопартиен интерес и, второ, че ГЕРБ правят законодателство срещу хората с цел да ги демотивират от участие в изборите, да ги откажат да отидат да гласуват, с което делът на контролирания вот ще нарасне неимоверно. Защо мислим така? Защото няма никаква логика, освен теснопартийната, да бъде отказано на жителите на големите столични райони да избират своя районен кмет. В „Люлин” живеят над 180 хил. български граждани, които, разбира се, че в голяма степен ще бъдат демотивирани, ако няма да избират кмета на своя голям район. Освен това трябва да припомним, че в малките населени места, в които живее над 35% от населението, също няма да се избират селските кметове. С 20%, както ще видите по-нататък, се намалява броят на общинските съветници, т.е. 35% от българските граждани – около един милион, милиона български граждани, които живеят в големите градове с районно отделение, и тези, които ще избират по малко общински съветници, на практика ще гласуват по-малко и ще избират по-малко. Това е идеята – хората да бъдат демотивирани и бъдат отказани от участие в изборите. Това противоречи и на самата стратегия на правителството на ГЕРБ за децентрализация на властта. Напротив, назначаването на районните кметове означава централизация, концентрация на власт в един център, по възможност – в един човек. Считам, че това е решение, което е в посока, обратна на демокрацията. За всеки жител на софийски район, освен това е известно, че назначеният районен кмет ще бъде един обикновен чиновник, който ще трябва да бъде послушен на столичния кмет, докато съвсем друго е самочувствието, тежестта и имиджа на един кмет на голям район, който е избран от гражданите. На пръв поглед може и да изглежда, че това е предложение, което е насочено срещу политическите сили, които евентуално ще имат свои районни кметове в големите градове. това е едно решение, което е насочено срещу българските граждани, които живеят в тези градове, защото ще им бъде отнето част от правото да избират – правото да изберат своя районен кмет. Несериозно е твърдението и за екипност между общинския кмет и районните кметове, и за липсата на правомощия, защото, също както ще видите по нататък, от Коалиция за България сме направили подробно предложение за правомощията, които ще имат районните кметове. Всъщност, ако ГЕРБ бяха истински загрижени за това какви са правомощията на районните кметове, просто можеха да направят свои предложения в тази посока. Все пак нека да напомня, че този кодекс се пише в рамките на една година, а освен това и дебатът за местното самоуправление с този текст, според мен, неправомерно се смесва с дебата за изборните правила. Единственото, което мога да кажа в заключение е, че се надявам, че както обикновено сметките на тези, които пишат правилата са едни, а гражданите решават друго. Всички тези граждани, които ще имат отнето право да изберат своя районен кмет, се надявам на изборите да накажат този, който им отнема това право, а именно Политическа партия ГЕРБ.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

Обещахте след изборите – до края на 2009 г., да бъде внесен нов Изборен кодекс, който да позволи да се премахнат деформациите, несъвършенствата в процеса на гласуване на българските граждани, да се създадат нови механизми за прозрачност, да се укрепи и разшири демокрацията в България. Много силна, смела заявка! За съжаление това, което виждаме като краен продукт, не отговаря на нито едно от обещанията на ГЕРБ. И това личи още в първия член на този законопроект, защото още с този член вие ограничавате правата на гражданите да избират свободно своите представители, в частност районните кметове в големите, в най големите градове в страната в София, във Варна, в Пловдив. Това е едно право, което е придобито, едно право, което стимулира българските граждани в големите градове да гласуват по-активно. И не мога да разбера какъв е мотивът, поне на основата на вашата риторика и вашите обещания, иначе мотивът е ясен - централизация, назначаване на кметове, изпълняване на партийни повели. Уважаеми дами и господа, с този текст, с отпадане на изборността на районните кметове, вие мислите, че ще постигнете ваши политически цели и ще имате още повече кметове в градовете с районно деление. Няма да го постигнете! Повярвайте ми, защото гражданите ще ви накажат на изборите. Никой не обича да му отнемат права, с които разполага, и по никакъв начин аргументът, че ще се постигне по-висока екипност между кмета на голямата община и районните кметове, и другите аргументи не издържат на реалния живот. Казвате, че районните кметове нямат достатъчно пълномощия и за какво ги избираме, да се разширят правата на районните кметове. Коалиция за България е внесла точно такива предложения в рамките на този Изборен кодекс, да могат районните кметове действително да бъдат по-полезни за хората. Това са кметовете най-близки до гражданите в трите трите най-големи града. Нека да получат допълнителни, самостоятелни бюджети чрез децентрализация на бюджетите на София, на Пловдив, на Варна. Нека да получат право те да провеждат обществените поръчки за малките ремонти по улиците.

Разбирате ли за какво става дума и какво право отнемате вие на българските граждани в трите най-големи града? Разбира се, че разбирате, само че, пак повтарям, гоните ваши политически цели, както ги преследвате и с ограничаването на правото на жителите на малките села да избират своите кметове. Със същата сметка преди малко госпожа Екатерина Михайлова се позова и на техния опит, в това число и горчив. Ами, попитайте хората от ОДС - през 1999 г. беше въведено същото ограничение само от 500 души нагоре селата имаха право да избират свой кмет. Така е. И това се върна като бумеранг към сините, след това се тръгна в една правилна посока, и Коалиция за България е била последователна в това Ние подкрепихме, първо, намаляването от 500 на 250 жители за избор на кмет на малко населено място, а след това, преди изборите от 2007 г., - на 150 жители. Защото за хората е важно да могат да избират своя кмет. искам да ви информирам, че само в рамките на последните десетина дни са събрани 300 хиляди подписа от български граждани срещу тези две ваши законодателни инициативи, ограничаващи правата на хората, срещу това да не се избират районните кметове и да не се избират кметовете на малки населени места. Затова ви призовавам да подкрепите предложението, което сме внесли, да се допълни

късно се загрижихте за избирателните права на българските граждани. Не правим кодекс, за да преследваме наши политически цели. Не правим кодекс, с който целим спечелване на изборите. Изпълнихме едно наше обещание, което поехме към българските граждани, да предвидим и да изработим такъв Избирателен кодекс, който да бъде готов преди годината на изборите, за да може всички български граждани да се запознаят с тези правила и участниците в изборния процес да бъдат равнопоставени. Не правим промени в дванадесет без пет, както ги правихте вие. След като сте толкова големи демократи и се борите за правата на българските граждани, защо в продължение на четири години – целият ваш мандат, вие не облякохте правото да се избират районни кметове с власт? Защо не им дадохте тези бюджети? Спрете да бъдете само лицемери и демагози тук, от тази трибуна! Имахте четири години възможност да го направите. Нашите аргументи, колеги, са, че районният кмет е част от екипа на кмета на общината. Каква е разликата, господин Станишев, между районния кмет и заместник-кмета – много ми е интересно в дупликата да го обясните тук, и защо не поискахте да избираме и заместник-кметовете? Не лишаваме българските граждани от права, колеги. В Конституцията, господин Станишев, в чл. 139, ал. 1 е казано: „Орган на изпълнителната власт в общината е кметът. Той се избира от населението или от общинския съвет за срок от четири години по ред, определен със закон.” Няма отнемане на права по Конституция. Конституцията ни дава право и възможност да направим това. Благодаря. Няма. Дуплика – господин Станишев, заповядайте.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 поне левицата е последователна в своето поведение по отношение на избора на районните кметове, защото като първа стъпка беше въведен изборът на районните кметове именно преди местните избори 2007 г. (Реплики

активността на местните избори като правило е доста по-ниска от националните, затова с подобна мярка се разширява мотивът на хората да гласуват. Освен всичко останало, би трябвало да знаете, че и сега при избор на районните кметове никой не пречи на Столична община, на общинския съвет да децентрализира вътрешно бюджета. Това не е забранено. След като ГЕРБ управлява София от 2005 г., а сега имате и абсолютно мнозинство, има избор на районните кметове и повечето са от вашата политическа сила, ако сте толкова загрижени за децентрализацията, ами, да го реши Столичният общински съвет, не е забранено. Но за да няма съмнения, ние сме предложили текстове в Изборния кодекс именно това да се уреди законодателно

но и в последния момент се въведоха много странни, екстравагантни идеи, като, да речем, мажоритарни избори, които не бяха мажоритарни, което беше много лоша практика. Това е доброто – че не се приема в последния момент.

че работим за повече демокрация. Ясно е, че районните кметове имат проблеми с правомощията. Ясно е, че те трябваше да бъдат разширени и преди това. Всички тези проблеми са ясни, но аз си представях,

Идеята беше във всичките градове с районно деление те да се явят на избори и да им се потърси отговорност кой как си е свършил работата. Всеки да застане и да каже какво е направил. Независимо че нямат бюджети, всеки от тях е работил, има определени успехи, да излезе пред хората и да бъде гласувано за тези хора, да има оценка за тяхната работа, а това връщане назад в момента не може да бъде обяснено. Аз слушах и госпожа Фидосова. Госпожо Фидосова, не възприемам Вашите аргументи. Мисля, че и хората няма да ги възприемат. Всичко това в крайна сметка ще доведе до следното нещо.

което означава как ще бъдат назначавани районните кметове – вероятно от общинския съвет. Вероятно ще започнат тежки пазарлъци, което ви уверявам отсега, искам да предупредя една година по-рано, ще бъде лоша практика и ще доведе до сериозни проблеми. Никой няма полза от тези пазарлъци винаги става така, безпринципни решения в крайна сметка, което ще доведе до разделение във вашата партия и в други партии. Когато се нарушават основни правила на демокрацията, за това има цена и я плаща партията отвътре. Не си мислете, че това ще мине през някакви спокойни разговори, спокойни преговори. Напротив, ще има много драматични проблеми във връзка с това, което правите с днешна дата. Затова аз ви препоръчвам следното нещо:

правомощията на районните кметове са ограничени. Нека да поработим за тяхното разширяване. Нека да поработим да имат самостоятелни бюджети, да могат да правят повече неща и наистина да носят повече отговорност. За това сме готови да бъдем партньори, но с днешния акт, който правите в началото на Изборния кодекс, се създават само проблеми и това ще го видите след една година. След една година пак ще бъдем, живот и здраве, в Четиридесет и първото Народно събрание, ще минат местните избори и ще видите какви проблеми ще последват. Искам да ви кажа следното нещо. Говорейки за горчив опит,

господин Станишев предлагаше мажоритарните избори – ето, беше от тази трибуна, тогава тройната коалиция имаше мнозинство, тук гледаше с лукав поглед. Ние му задавахме логични въпроси, той се опитваше, ама не можеше да отговори и казваше: „Ще видите после колко е хитра тази работа.” Накрая той се докара дотам

дайте възможност на хората да вземат тези решения, така ще спестите и ваши вътрешни проблеми в партия ГЕРБ. Благодаря Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Слушах внимателно изказванията и от лявата, и от дясната страна на залата, постарах се да се запозная с всички аргументи „за” и „против”. Наистина проблемите за избора на кметове в градовете с районно деление стои от дълги години. Той е бил решаван по различен начин. Още по времето на Жан Виденов са били изборни, с районни съвети, но тъй като са били лишени от функции, след това по времето

правомощия, които трябва да имат районните кметове. Аз самият съм бил заместник-районен кмет и мога да ви кажа, че не искам да бъда районен кмет, който няма никакви правомощия.

да влияе пряко върху инфраструктурата, върху екологията, върху проблемите със здравеопазването. Там той е изпълнител на волята на големия кмет. Ако не е в един екип с големия кмет, се получават печални резултати, каквито имаме в Пловдив – без да е гласувал за управлението на БСП, пловдивчанинът в момента се управлява от коалиция „БСП – ВМРО”, което е факт. Може би подобни са щенията в тази насока – да могат да влизат през задната врата на управлението в градовете с районно деление, но мисля, че това няма да бъде успешно. Много са аргументите и на Синята коалиция по отношение на това, че районният кмет трябва да има самочувствие, авторитет и че трябва да стои добре сред избирателите. Да, съгласни сме, но той не бива да стои като чучело, защото не може да реши проблемите, които му поставят гражданите. Те трябва веднага да бъдат отнесени към правомощията на големия кмет и на общинския съвет. Единственото правилно решение, по което може да се мисли в тази посока, е районният кмет да има правомощия, но той трябва да има контролен орган, примерно при разходването на бюджетни кредити - като районен съвет, което допълнително увеличава администрацията. А нали ние говорим за оптимизиране състава на администрацията?! Районният кмет не може да влияе и върху транспорта в един район. Транспортът е проблем на голямата община. Районният кмет не може да влияе пряко и в детските градини, защото капиталовите и други разходи са съсредоточени в правомощията на големия кмет. кмет. Всичко друго е демагогия и политически цинизъм. Ще тръгне районният кмет да прави кампания, ще обещава на гражданите: „Да, ще направя вашата улица, ще ви направя тази инфраструктура, която ви се полага”, но същевременно няма да може да направи нищо. Тази демагогия и този цинизъм не са необходими.

да имат повече правомощие, как трябвало да откликват на проблемите на гражданите. За разликата между районния кмет и кмета на населеното място. Колежката Манолова говори за 150 души, даже нейното предложение тогава е било за 100 души,

Мисля, че кметът на кметство в някои случаи има повече правомощия от тези на районния кмет, защото има влияние върху инфраструктурата. Кметът на район има влияние само върху част от инфраструктурата на града. Ако кметът на района е от една политическа сила, а кметът на голямата община е от друга политическа сила, възможността да стане скандал и да работят срещу интересите на гражданите е много голяма. Те трябва да бъдат екип!

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги! Уважаеми колега Дедев, моята реплика е в следната посока. Ако логиката е, че трябва да отнемем избирателни права на районните кметове, защото нямат правомощие, то би трябвало да отнемем такива избирателни права и на кметовете на кметства, защото и те нямат правомощия. Могли да влияят на инфраструктурата. Могат да влияят горе-долу толкова, колкото влияят и районните кметове. Да си говорим истината. Кметът на населено място от 1000 души няма особено големи правомощия в рамките на общината. Така че това не е аргумент. По-скоро аргументът би трябвало да бъде в посока да дадем правомощия на районните кметове. Тук искам да кажа, че не е късно. Вие казвате – късно е. Не е късно! Не е късно, защото може да се мине през промяна в законите, които уреждат правомощията. Обвиненията Ви към Синята коалиция, че не сме дали тези правомощия, не са особено състоятелни. От 2007 г. до настоящия момент в нито един момент ние не сме били управляващи, за да можем да влияем по този начин, по който влияят управляващите върху законодателството. Ние можем да даваме аргументи, да се опитваме да накараме управляващите да чуят част от тях. Когато обаче не идват от техните редици, обикновено те не ги чуват. Затова не е късно да се дадат правомощия. Нещо повече, даже имам още нещо към репликата си – по-висока е отговорността на хората, които са пряко избрани, отколкото тези, които са спазарени.

Уважаеми колеги! Уважаеми господин Осман, добре е, че четете парламентарни стенограми. Добре е, че четете моите изказвания, но не е лошо и да вниквате в тяхната същност. Да, правилно пресъздавате дебата от предния парламент, който касаеше необходимостта от избиране на районни кметове и селски кметове. Правилно цитирате моето изказване, с което обяснявам защо са важни толкова техните правомощия. Доколкото разбирам, в момента вие имате една дилема – дали да разширите правомощията на районните кметове или да ги направите назначаеми. От Коалиция за България подробно сме ви разписали вариант на правомощия на районните кметове в Преходните и заключителните разпоредби, което касае Закона за местното самоуправление и местната администрация. Нямаше никакъв проблем в рамките на последната една година да напишете и собствено предложение. Все пак обещанието за децентрализация беше ваше предизборно обещание. Стратегията за децентрализация е залегнала в програмата на вашето правителство. Защо очаквате от БСП и Синята коалиция да ви разписват законодателните инициативи, които да подкрепят стратегията на вашето правителство?! Въпреки всичко ние сме направили това и е въпрос само на политическа воля да приемете нашите предложения във вариант, който ви харесва. Цинично е не това, което сме направили ние, а това, че Вие наричате правото на хората да избират „вход през задната врата”. Кое за Вас е парадният вход? Това, което ще каже столичният кмет? Или според вашето предложение парадният вход е тогава, когато Бойко Борисов посочи общинските кметове и районните кметове?! Това ли е за вас демокрацията? Искам да ви кажа, че самата ви идея самата ви идея за демокрация е дълбоко сбъркана, след като за вас тя е концентрация на власт и след като за вас е недемократично да се даде възможност на хората да избират. Трябва да си оправите основните понятия и да четете по-внимателно парламентарните стенограми.

Господин Дедев, аз очаквах да чуя по-убедителни аргументи от Вас срещу премахването на прекия избор на районни кметове. Мога да Ви помогна с такива примери: Какво като сега се избират районните кметове, след като в подлез в район „Триадица” една една метална решетка не може да бъде подменена в продължение на два месеца, което застрашава преминаващите граждани?! Какво като има пряк избор на кметовете на София, когато и в район „Витоша” и досега съществуват затворени улици, по които да преминават само привилегировани бизнесмени и важни мутри?!

Ако трябва да подсиля нещата, преди повече от 20 години, когато бях районен съветник, тогава по инициатива на отделни съветници, въпреки ограничеността на избора, се правеха много повече неща, отколкото сега се правят от районни кметове. Така че ако това е вашата философия, поне кажете: „Ние ще управляваме без демокрация, но ще управляваме по-ефективно и с повече резултати за хората”. Но вие и това не правите. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Стоилов, ще управляваме демократично. Няма да управляваме, както Вие споменавате. Иначе тази апологетика, която представихте пред нас в защита на назначаемостта на районните кметове, показва само, че вие сте фиксирали някои проблеми в тяхната неефективност поради липсата на финансов ресурс и поради това, че вие ги предложихте през 2007 г. да бъдат избираеми, но не направихте втората крачка – да им дадете и съответните правомощия. По отношение на репликата на госпожа Манолова – да, има цинизъм, госпожо Манолова. Цинично е да се изправите пред избирателите, да им обещаете нещо и да не го изпълните. Вие това правите! правите! Цинично е да не са гласували избирателите за вас, а вие да станете заместник-кмет, независимо дали на Софийска, Пловдивска или Варненска община. Защото там са политическите пазарлъци. Това са политическите договорки, които вие искате да останат. Напротив, трябва да има ясни послания. В общината – независимо дали е София, Пловдив или Варна, избирателите трябва да избират кмет, който ще води единна политика в тази община и ще носи своята политическа отговорност.

Уважаеми господин Дедев, не аз, а Политическа партия ГЕРБ не си изпълнява предизборните обещания. Защото ваше предизборно обещание е децентрализацията на местната власт,

Мога да продължа дълго с предизборните обещания. Мисля, че Политическа партия ГЕРБ трябва много да внимава, като използва израза „предизборно обещание”, защото няма едно предизборно обещание, което вие да сте изпълнили. И този кодекс е нагледно доказателство за това! Благодаря. Господин Шопов, заповядайте Избирателния кодекс ще бъде експертен, ще бъде лишен от партийна пристрастност. Виждате, че дебатът е силно политизиран. Той не може да бъде друг, разбира се. Казвам това, защото загубихме много време в напразни илюзии, че от опозицията – лявата и дясната, в един момент ще решат и ще се съгласят да бъде направен Избирателен кодекс, който ще бъде лишен от партийни пристрастия, който ще бъде едва ли не експертен, който ще бъде едва ли не разумен и работещ.

Силно партийно оцветен е спорът за изборността на кметовете в населените места до определен брой жители и на районни кметове. Този въпрос в Народното събрание се е развихрял много пъти през тези 20 години, намирал е и едното, и другото решение. Той винаги се е се е ръководел от чисто партийните пристрастия. Какво имаме в момента? Имаме подали си ръце от лявата страна на залата – партиите на статуквото, и другата партия на статуквото отдясно – тъй наречената Синя коалиция. Защитават се взаимно. Защото от лявата страна на залата хич не ги интересува, честно казано, за изборността на районните кметове, както и от дясната страна на залата, вярвайте ми, изобщо не ги интересува и партийно не ги е еня за изборността на кметовете в малките населени места. В момента виждаме, че партиен съюз е сключен и топката се подава от едната и от другата страна с големи приказки за демократичност, за изборност, за конституционност, за волята на хората. Можете да бъдете сигурни, а и вие го знаете много добре, че едва ли хората ги интересува този спор. Този спор се развихря тук и едва ли не нещата са нажежени

като София, Пловдив или Варна са едно цяло и не могат да бъдат делени. Винаги съм се чудел какви ще бъдат тези политики, които ще бъдат прилагани относно транспорта, относно ремонта на улиците, когато една улица дели например два района. Тогава кой от двата кмета ще поеме функциите и кой ще трябва да извърши ремонта?

избрания кмет на гр. София. Както и от лявата страна – колкото и да им говориш, тях друго не ги интересува. Те са решили, че в по-малките населени места държат кметове и като тези кметове бъдат изборни, ще имат по-голям стимул да работят в изборната кампания и гласовете, подадени за тях,

Те са от вашите партии, от управляващите – ГЕРБ и „Атака”. Хората искат да избират кметовете на малките населени места, искат да избират районните кметове. Не знам каква е тази спекулация да кажеш: „Хората не ги интересува”. Ами дайте да отменим изборите! И още нещо. Когато обвинявате кои са партиите на статуквото и „сините”, ние сме губили избори, но власт сме губили през избори. Само на и на сегашните ви партньори от ГЕРБ ви се е случило веднъж да спечелите избори. Сега искате така да направите изборното законодателство, че да седите на власт, въпреки желанието на хората. Е, няма как това да стане, защото когато една власт не се губи чрез избори, се губи с други средства, но това е вредно за България. Не може с аргументите, че хората не ги интересуват изборите, вие да ограничавате демократични права, придобити, реализирани и развивани 20 години!

И за новините на турски език по „Канал 1” събрахме много повече, отколкото вие сте събрали за 10-15 дни. Ваши членове и симпатизанти също се подписват в тази подписка. И за енергоразпределителните дружества сме събирали подписка, и за какво ли още не, но вие не ги зачитате. А това са животрептящи въпроси. Това са въпросите на дневния ред на хората. Колкото до това кой иска чрез законодателство да печели изборите, най-фрапантният пример в миналото Народно събрание беше, когато гледахте тъй наречената мажоритарност. Тук са хората, които я въведоха със зъби и нокти, за да спечелите. Това е типичният пример как със законодателство, с правни норми, с изборен закон искахте да спечелите мнозинство. Обаче толкова бяхте закъсали, така бяхте я закършили, толкова бяхте паднали като рейтинг и в съзнанието на хората, че дори и това, не само че не ви помогна, ами се обърна против вас. Сега ви виждаме, че тук сте я докарали до 40 души, колкото имат от ДПС, за което всъщност през цялото Народното събрание, от тази трибуна, ние от „Атака” ви предупреждавахме, че ще я докарате дотук. Така че не законодателството печели изборите, а онова, което направят политическите сили, партиите в Народното събрание. Каквото си го направят, за това гласуват хората.

Благодаря Ви. Уважаеми дами и господа народни представители! Имам удоволствието да ви съобщя, че днес гости на Народното събрание са директори и учители от училища от цялата страна. Те участват в проект на тема „Парламентарната демокрация в България близо до ученика”. Нека да ги приветстваме с добре дошли в българския парламент. Има думата за изказване господин Ремзи Осман.

Разбира се, че и кметът на населеното място като субект е важен в целия този процес, и кметът на района. По тази тема, господин Шопов, има един популизъм и демагогия от години. Отделни политически сили предлагат изборност или назначаемост на районните кметове, без да предлагат никакви техни правомощия. И едното, и другото е грешно. За първи път от години Коалиция за България прави опит с някакви правомощия в Преходните разпоредби, но това не е достатъчно. Всеки от нас в залата знае, че без изборност на общински съветници в района, изборният районен кмет е излишен. Ако ние като политически сили да направим така, че да има изборни районни съветници и да определим техните правомощия, има смисъл. Господин Янаки Стоилов е прав. И да е избран, и да е назначен, без сериозни правомощия, тези правомощия не са достатъчни. Това, което колегите от БСП са направили, С тези правомощия той няма да може да влияе на процеса в общината. За разлика от населеното място, като обособено населено място, кметът на съответния район може да е с 500 хиляди жители, може да е с 1 милион жители, статутът е различен. Разбира се, че трябва да има изборност на всички кметове на населени места. Какви правомощия има или няма? Това е едно отделно населено място, цели райони в страната се обезлюдяват. Останало е единствено да изберат пряко кмета на населеното място. Примерът с населените места в района не е много удачен. Може би след 15-20 години наистина четири града ще бъдат горе-долу 80% от населението на нашата страна. В този вид, в който се предлага сега, за хубаво или за лошо, направиха една стъпка за изборност на районните кметове.

Може би трябваше всички да работим в една посока – не да назначаваме районните кметове, а да видим дали е възможно за следващите, за предстоящите избори за местни органи на властта да има избор на районни съветници. Това беше Това беше политиката и пътят, по който трябваше да вървим. Лично аз професионално не мога да възприема изборност на районен кмет без районни съветници и това не го съпоставям с кметовете на населените места. Техният статут е съвсем друг. съвсем друг. Правомощията, които са заложени като правомощия на изборния или на назначавания районен кмет, тук не става въпрос, господин Дедев, дали ще се противопоставят, ако е от една или от друга партия – точно това е смисълът на демокрацията. Съвсем нормално е, както в един общински съвет е по-хубаво да има общински съветници от различни политически сили, така и, ако има изборност на районните кметове. Разбира се, че ще има от различни политически сили. Моето различие с Вас е, че нещо, което е постигнато, да речем, преди две или три години, не бива с лека ръка да се откажем. Моето мнение е, пак повтарям, че без изборност на районните съветници не е възможно тези правомощия да бъдат осъществени. Трябваше да помислим да въведем изборност на районните кметове. Никой в залата в продължение на десетки години, тук госпожа Екатерина Михайлова не е права, те бяха дълго време в управлението, много дълго време в последните 20 години никой не посмя да предложи радикални промени

Не. Отворете стенограмите, за да видите годината, когато се определяше да бъдат трите града – София, Пловдив и Варна. Защо примерно Стара Загора не попадна там? Защо Русе не попадна

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Осман, съгласен съм с половината от Вашите тези. Първо, с тезата, че трябва да има правомощие на районните кметове – да. Но толкова години това не беше направено. Не може, както споменаваха и другите колеги, един район, който има 200 хиляди души население, 95% от проблемите, които има този район, районният кмет да не може да ги реши. Той винаги опира до финансиране и до Голяма община. Тогава за какво е той? Само заради един имидж ли е районният кмет? С изборността, която досега беше въведена, има едни големи очаквания към районния кмет, очаквания без никакво покритие. Да, има положителни неща с постигнатото до момента на изборност на районните кметове, само че това не е ефективно. Не е ефективно и не носи нищо на гражданите.

По-добре да се акцентира в изборността на големия кмет, там да са по-големите политически очаквания, там да е политиката, която той ще води и ще отстоява от своята политическа сила или от очакванията на гражданите. районният кмет изпълнява технически функции, изпълнява контролни функции. Спокойно той може да бъде назначен. Благодаря. Благодаря, уважаема госпожо председател! Уважаеми колеги! Уважаеми господин Осман, напълно съм съгласен

разширяването на принципите на децентрализация и разширяване на принципите на местното самоуправление в градовете с районно деление, всяка промяна в едната или в другата посока е безпредметна, тъй като тя с нищо няма да промени фактическата ситуация. Проблемът обаче е, че нито сините, когато бяха на власт, фактически те застъпиха първи тезата, че районните кметове не трябва да бъдат избирани. Въобще десницата, която управлява големите градове и по-специално Столична голяма община, когато избира кмета на голяма Столична община, тя никога не е имала интерес да дава изборност на районните кметове. Понеже старата десница няма кмет на Столична голяма община и изведнъж им стана много мил изборът за районните кметове. За мен нашият голям пропуск и най-вече на нашите колеги от Коалиция за България е, че когато приехме в миналия мандат изборност на районните кметове, не разширихме правомощията и не им дадохме достатъчно правомощия, а трябваше да го направим, за да имаме сега аргументи да настояваме това да се запази. Тази ситуация, в която сме в момента, районният кмет по нищо не се различава от кметския наместник на малките села. По нищо не се различава!

за да е ясно, че това не са кметове, това са наместници на големия кмет в съответния район или наистина да се направи една сериозна реформа, да се дадат правомощия, за да могат те да решават. Аз съм убеден, че това трябва да се направи. Благодаря.

казаното от Вас, но ми прави впечатление, че преждеговорившите говорят само за права на районните кметове – правомощията включват и задължения. Никой не говори за задължения на районните кметове за набиране на приходи, които под контрола, разбира се, на районния общински съвет да могат да ги разходват. Така, както Така, както в момента се говори – големият общински съвет, той е един в градовете с районно деление, отпусне някакви средства на районните кметове – ами, нали ще ги постави в неравностойно положение, защото в тези три различни града могат да бъдат различни конфигурациите на общинските съвети, доминирани от една политическа сила, районните кметове да бъдат доминирани от друга политическа сила?! Поставяме ли ги в равностойно положение? Не, разбира се. Ако говорим за правомощия на районните кметове, би следвало да бъде записано от къде те набират приходи, за да могат да ги разходват под контрола на съответните районни общински съвети, за да бъдат поставени в равностойно положение. Всичко останало е популизъм. Благодаря ви.

Това, че например изразявам, че районният кмет без изборни районни съветници се обезсмисля, но не е техническо лице, не е човек само с технически функции, както и кметът на населеното място.

Затова казвам, че споделям виждането за изборност на районните кметове, но трябва да има втора крачка. Защо никой не предлага втората крачка? Много просто – политическите сили се плашат, че няма да имат сериозно влияние в изборния районен съвет.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Слушах внимателно дебата досега и като че ли трябва да си припомним каква е функцията на партиите и на органите, които хората избират. Партиите имат основната функция да бъдат посредници между властта и суверена, а органите на властта, които получават тази власт от хората, трябва да защитават техните интереси. Тази посока на овластяване и на прилагане на властта е изключително важна. Тя обвързва действията на властимащите с интересите на тези, които са ги избрали. Тук обаче се предлага коренно различно решение, което, разбира се, е прилагано в миналото и тук прозвуча от тази трибуна, че е оценено като грешка от тези, които го приложиха и вкараха като законодателна норма. Нека сега да погледнем какви са ни ангажиментите в тази посока на овластяване и посока на прилагане на властта. България е присъединена отдавна към принципите на Европейската харта за местно самоуправление. Основен принцип на тази харта е харта е обществените задължения на властимащите да се прилагат от власти, които все повече се приближават към тези, които ги избират. България е изработила своята стратегия за децентрализация след успешното прилагане на концепцията за финансова децентрализация от 2002 г. и в тази нова стратегия за децентрализация са записани целите, които в рамките до 2015 г., тоест разбирайте от мандата, който предстои българският народ да връчи на местните органи за самоуправление следващата година, трябва да постигнем. Там в тези цели, в тази стратегия, която между другото е и актуализирана от настоящото правителство, и приета с решение на Министерския съвет миналата година, е ясно записано, че посоката е към децентрализацията на функции, правомощия на подобщинско равнище, което обхваща както районите кметове, така и кметовете на кметства. Тази стратегия има и своя програма за изпълнение, която също беше актуализирана миналата година. Министерството на регионалното развитие и благоустройството и цялото правителство ясно заявиха, че в диалог с Националното сдружение на общините ще прилагат тази политика. Аз питам: каква политика прилагаме с тези решения, които вие предлагате днес в Изборния кодекс? кодекс? Уважаеми колеги, не бива да забравяме, че властта на районните кметове, на общинските кметове е всъщност, ако можем да го изразим в едно изречение – прилагане на публични услуги за решаване проблемите на хората. Не за партийни услуги, за публични услуги. Тук е голямата фундаментална разлика. По кой механизъм ще тръгнем – да изберем районните кметове, да им възложим допълнителни функции, защото аз не се съгласявам, категорично, че било късно, защото, уважаеми колеги, децентрализацията е процес – тя не е еднократен акт. В този смисъл това е верният път – изборност на районните кметове, възлагане на съответни финансови ресурси. Между другото и в момента законите, дефиниращи закона за общинските бюджети, за местното самоуправление, не забраняват на местните власти да прилагат такива децентрализирани функции на досегашните районните кметове. Това е задача и отговорност на местните органи за самоуправление. Дали законодателят ще разпише конкретно и императивно, както беше разписал за делегираните бюджети в средното образование, е друг въпрос. Тук не може да се обвинява което и да е мнозинство, че не го е разписало. Най-малкото, защото миналото мнозинство даде кардинални крачки в тази посока, освен стратегията – даде и промени Конституцията в рамките на различните диапазони на Закона за местните данъци и такси да се определят от общините и ред други, за да не губя време сега. Уважаеми колеги, изборът, който ние след малко ще направим, е за това: ние продължаваме ли тази линия свободно и доброволно избрана от нас, подкрепена от настоящето правителство, дали ще денонсираме де факто участието ни в Европейската харта за местно самоуправление, или ще бъдем достатъчно разумни, за да можем да дадем дългосрочен хоризонт тези районните кметове, бидейки близо до хората, да бъдат постепенно овластени. Пак повтарям, единият избор е да овластим хора, които да дават публични услуги, другият избор е да назначим хора, които да предоставят партийни услуги. Реплики? Господин Дедев.

Те са от широка палитра, но едни от основните са: изготвяне на скици, документи, актове за раждане, актове за смърт и други документи, които са необходими за живота на гражданите. стъпвате върху тази основа и казвате, че това са права, а ако районният кмет бъде назначаем, ще бъдат партийни услуги. Нищо партийно няма в издаването на документи, които са от ежедневието на българина. Нищо партийно, господин Михалевски! Ако Вие акцентирате на тази теза, просто бъркате нещата в районната и в местната администрация. Благодаря ви. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Михалевски! Европейската харта за местно самоуправление говори за децентрализация и формиране на местна политика. Ние поехме ангажимент, и Парламентарната група на ГЕРБ – и правителството на Политическа партия ГЕРБ, да работим за тази децентрализация. Какво означава децентрализацията? Формиране на местна политика. Вие знаете добре, господин Михалевски, се формира от общинския кмет и от общинския съвет. Българските граждани са силно мотивирани да гласуват и да избират именно тези, които ще формират и ще изпълняват на практика тази политика. Затова е необходима и екипността, затова е необходимо и единомислието, когато говорим за политика. Останалото е само демагогия и нищо друго! Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ Господин Михалевски, за дуплика. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Не може децентрализацията да бъде демагогия, още повече че Европейската харта дава принципите, а всяка една държава определя накъде тя ще върви. Ние много ясно сме си поставили за цел, че обемът от публични услуги, които в момента предоставят местните власти, страдат – ще спомена само два основни порока недостатъчна сигурност на финансиране през икономически обосновани данъци и такси, което означава и демотивация на хората, и второто е недостатъчно качество на тези същите публични услуги и, че това качество Тук отговарям и на господин Дедев, че когато говоря за услуги, това означава, че този процес на допълнително овластяване, не само на районите кметове, а и на кметовете на кметства, трябва да бъде съпроводен и през ново дефиниране на обхвата, обема и начина на финансиране на публичните услуги, защото ние не можем да ги разглеждаме като статукво, защото хората не са доволни и до момента от тях. от тях. Когато аз говоря за партийни услуги и за публични услуги, имам предвид – ще го разшифровам, за да ме разберете по-ясно, защото явно не сте ме разбрали. Става дума, че когато един районен кмет е получил властта си от хората, той според мен е много по-свободен и по-мотивиран да я прилага и да я отчита, а когато същият този районен кмет зависи в своите действия от назначението на общинския кмет и дали ще бъде уволнен, или продължен неговият мандат, аз не смятам, че той има необходимата степен на свобода.

второто ниво за местно самоуправление. Това е много тежък дебат. Много обосновани решения, взаимно, консенсусно постигнати с обществото, трябва да направим. Така че и вашият ангажимент на ГЕРБ, и нашите ангажименти, които ние сме правили в предизборните си програми, са били ясно в тази посока. Още веднъж повтарям: това са ангажименти, които редица правителства, включително и вашето, днешното правителство на Република България, е поело. Аз не разбирам защо вие вървите в друга посока и как ще обясним после, че има разнопосочност в начина на избирането и целите, които си поставяме, в местните органи за самоуправление. Благодаря ви. има записани още двама души – Юлиана Колева и Ангел Найденов. По реда на записването – госпожа Колева, след нея да се готви господин Найденов.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! От изказванията, свързани с чл. 1 на Кодекса, става ясно едно, че обвързваме начина на провеждане на изборите със степента на демократичност в едно общество.

много демократични в кавички, бяха масови, бяха преки, избирахме даже съдии и съдебни заседатели, освен всички останали държавни органи на местно и централно ниво. Така че не мога да се съглася с тази теза и с тези количествени измерения на демокрацията – по-малко или повече демокрация тогава, когато ние упражняваме по един или друг начин избирателното право. Вторият акцент, с който също не искам да се съглася, е със съществуването на тази политическа привидност в сегашния начин на избиране на държавни органи. Нека да си спомним дебата за избор на държавния глава. Какво се получи с него? Избираме пряко държавния глава

масово становището беше, че функциите на държавния глава и тези, които би трябвало да има той, които произтичат от прекия избор, са несъответни. Не искам да правя аналогия, искам да кажа, че тази политическа привидност се е настанила в нашето общество и в момента тя ни пречи да видим очевидното. Това, че районните кметове без функции е безсмислено да бъдат пряко избрани от народа. Третото, на което също искам да наблегна в тази ситуация: всички говорим за избираемост и назначаемост на тези районни кметове. Нека да си спомним, че това, което в момента правим, е създаването на една фигура на непряк избор на тези органи, защото те ще бъдат избирани от един колективен орган, какъвто е общинският съвет. Те няма да бъдат назначавани и нека всеки един от нас да си направи в собственото съзнание разграничение в тези два момента. Прякото и непряко избирателно право е много широко разпространено, особено когато става въпрос за избор на местни органи. Всяка една страна, съобразно своите политически сили, които я управляват в момента, може да направи избора за това кое ще бъде най-рационалното като решение за избор на местните органи или на определени видове от тях. тях. Аз смятам, че по този въпрос твърде много политическата привидност трябва да бъде елиминирана от сегашния ред на избиране на тези районни кметове. А тогава, когато наистина ние бъдем готови да децентрализираме до такава степен дейности и финанси, а и контрол ако щете, върху фигурата на районния кмет, тогава да обсъждаме въпроса: дали той да бъде пряко или непряко избиран от съответните общински съвети. Що се отнася до второто възражение по чл. 1, а именно създаването на разпоредби, които добавят условия за избираемост и условия за упражняване на избирателно право спрямо Конституцията, аз смятам, че никой сериозно не мисли по въпроса, че тези ограничения, които ние въвеждаме в момента, са конституционно несъобразни. Тези ограничения са допустими, стига те да не лишават избирателното право от ефективност, да са въведени за правомерна цел и използваните средства да не са непропорционални. Благодаря.

Като мислите, трябва да излезете, и да кажете: „Да, ние работим в тази посока”. Ако ГЕРБ работи за децентрализация, тук колегите отляво са прави, трябва да заяви: „Ние работим и сме на тази позиция”. Защото при въвеждането на изборността на районните кметове тази беше идеята

съответният гражданин да бъде лишен от право да гласува, аз ще си подам още днес оставката и си заминавам, и ще кажете, че съм на грешен път. Не че съм толкова полезен в парламента. Няма държава, където съответният гражданин да бъде лишен от правото да гласува. Не говоря за уседналост, тя е нещо съвсем различно между София и Варна, защото имаме противоконституционни текстове и тук не сте прави.

текстът в чл. 1, който добавя условия за избиране на народни представители кметове и общински съветници, на президент и вицепрезидент, е противоконституционен, тъй като условията са ясно и изчерпателно дефинирани в Конституцията – чл. 42, ал. 1. ал. 1. Аз ви цитирах ал. 2, че изрично, ясно и точно делегира на обикновения законодател единствено и само правото да уреди реда и организацията

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Колежке Колева, започвам да си давам по-ясен отговор защо премиерът Борисов в някои отношения хвалеше управлението на Тодор Живков, след като и Вие

сега по същата аналогия и по същия пример предлагате да се избират районните кметове и наместниците под 350 души жители. Копирате същата технология, която беше беше заявена от всички политически сили и български граждани, че ние трябва да премахнем този тоталитарен режим. Ние де факто се връщаме по този начин към някои от тези практики, според мен, което не е в интерес на демократичния процес. Абсолютно съм убеден в това, което говоря, защото тихомълком като че ли възприемаме някои от тези технологии, които бяха безспорни. Тогава всички с 99% и кусур биваха избирани, така че аз като български социалдемократ съм категорично против всякакви ограничения на правата на личността, включително и на политическите партии, които съгласно чл. 11 от Конституцията фактически се създават, за да изразяват волята на българските граждани. Всяко едно ограничение, включително и тези, които се предлагат, според мен са едно накърняване на правата на българските граждани. Говоря на демократичните общества, в които, надявам се, вече и България е член. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА

Господин Радославов, приемам на шега това от Ваша страна, че съм дала за пример избираемостта на органите отпреди 10 ноември. Напротив, аз го дадох като пример за противоречие между това как при наличието на пряко избирателно право има не демокрация, като пример за липсата на пряка връзка между степента на демократичност и начина на избиране на органите. Второ, що се отнася до примера с Президента. Дадох го като пример как в нашето общество съществува пример за несъответствие и диспропорция между начина на избиране и функциите какъвто пример аз намирам и в този случай с избора на районните кметове. На трето място, въпросът с уседналостта. Уседналостта като условие за избор съществува от 2007 г. и аз се питам – след като принципно смятате, че това това условие е конституционно несъобразно, защо Вие не сте сезирали Конституционния съд до настоящия момент?

първо искам да подчертая, че според мен това не е излишна дискусия, независимо от някои аргументи и изказвания в тази посока. Струва ми се, че тук аргументите за пестене на време не са основателни и колкото повече изказвания има от страна на мнозинството като вносители на предложението за отпадане на изборността на районните кметове, толкова по-ясно ще бъде подчертана посоката на аргументи и съответно на позиции. Всъщност тук става дума не само и не толкова правото на хората да избират районните кметове или по-нататък в текстовете – кметовете на населени места до 350 души жители, става дума за политическата същност на всяка една от парламентарните групи, за демократичните нагласи и за степента на сетивност към демократични принципи и права на гражданите. Тук имаме едно предложение, което е в противовес на тенденцията за повече права на хората да избират своите представители, независимо от властта или нивото във властта – става дума не само и не толкова в рамките на изпълнителната власт, и, съответно става дума за това, да имат повече представители във властта, които се избират от българските граждани. Всъщност имаме едно предложение, което, за съжаление, много красноречиво се вписва в една политическа логика и, съответно поведение на мнозинството от ГЕРБ, което ни демонстрират сега. Това е логиката на централизация на правомощия, на концентрация на власт, на отнемане и ограничаване права на гражданите и, съответно на демотивиране на част от хората от участие в изборния процес, което при всички случаи с отнемане правото на избор на районните кметове и на кметове на населени места ще бъде една от лошите последици от този Изборен кодекс. Тук се опитах да систематизирам до този момент аргументите, които звучат от представители на мнозинството, в подкрепа на предложението за отпадане на избора на районните кметове. Ей, Богу, мога да очертая аргументи, много разбира се пестеливо заявени, само в две посоки: правомощията на районните кметове и, съответно, екипност за кметовете на големите общини. Ясно е, че по отношение на правомощията, това е въпрос, който може да бъде решен. Аз не разбирам защо в такъв случай, след като намирате, че те нямат достатъчно правомощия, дискусията не върви в посока на това какви да бъдат правомощията на районните кметове! Защо мнозинството на практика се отказа от тази дискусия, която определено би осмислила функциите, правомощията и дейността на районните кметове или разбира се по-нататък на кметовете на населени места, независимо от броя на жителите в тях. Както и мнозина тях. Както и мнозина тук в тази зала, аз също съм бил кмет на община и не съм чакал някой да ми записва в закон „Правомощия на кметове на населени места”, за да предложа и общинският съвет да приеме, например по отношение на финанси правото да събират и използват такси, наеми, глоби, които се формират на територията на съответното населено място. Необходимо ли е да има изрично разписване, за да има определени функции, бюджет, самостоятелност този кмет на населено място? Очевидно, това е въпрос на някакво функциониране и, съответно, на предложение и инициатива на кмета на общината. Но това е едната тема. Става дума за така наречената екипност. Извинявайте, дами и господа, когато на едното блюдо на везната бъдат поставени права на хората да избират преценявайки реализма, политическата отговорност, съответно инициативността и възможността на кандидатите, естествено, че това тежи много повече, отколкото назначаемостта на този кмет на район или, съответно на населено място, което в общинските съвети без изразено мнозинство, извинявайте, ще се превърне в един продукт на грозни пазарлъци – дано да бъда опроверган ще бъде предмет на неясни мнозинства, формирани по интереси, на задкулисни сделки и съответно на предварително заложени зависимости при избора на тези кметове. Това прави на практика предложението, което внася мнозинството, неприемливо и ние няма как да го подкрепим.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, вземам думата, за да изразя своите аргументи по повод текста, който се предлага по чл. 1, по-точно обезправяването на гражданите в трите града с районно деление да избират районните си кметове. Може би щях да си спестя това изказване, ако от тази трибуна не прозвучаха думи за „демагогия” и не знам какво. Демагогия е да отнемаш правата на гражданите и да казваш, че спазваш Европейската харта за местно самоуправление по отношение на демократичността. Това е демагогия по дефиниция. Демагогия е да казваш, че изпълняваш ангажиментите по Европейската харта за местно самоуправление по отношение на децентрализацията, а в същото време да забраняваш избора на един орган, който е децентрализиран по отношение на общините. Това е децентрализация, която в момента вие унищожавате. Демагогия е да казваш, че районните кметове нямат права и затова трябва да обезправим гражданите да ги избират. Районните кметове, уважаеми госпожи, най-вече, имат права и те са разписани в Закона за местното самоуправление и местната администрация изчерпателно и точно какви са правата и задълженията им. Ако някои от вас не са живели и работили в град с районно деление, трябва да имате предвид, че там има делегирани функции и бюджети на районните кметове и сега, независимо че няма достатъчно текстове в Закона за общинските за общинските бюджети по отношение на разпределението на гарантираните местни приходи. Що се отнася до разпределението на делегираните от държавата функции, сами разбирате, че там това става по местата на на извършване на този вид услуги. Това се казва демагогия! И недейте да си правите еквилибристика с думите, защото хората знаят значението на тази дума и те ще видят във ваше лице – тези, които предлагате това, истински изпечени демагози. „Изпечени” сте знаете ли защо? Защото казвате, че много по-демократично би било общинският съвет – колективен орган, да избира районните кметове. Там имаме две хипотези. Едната хипотеза е, когато една партия или коалиция има управляващо мнозинство в общинския съвет. Тогава просто ще има пар екселанс волята на това управляващо мнозинство по отношение предложенията и избора на районните кметове. Може би тогава ще се появят интересни предложения като например: който е унищожил най-много бюлетини при гласуването в даден район, той ще получи и предложението за назначение на районен кмет, каквито са случаите в Пловдив. Втората хипотеза е, когато няма такова мнозинство и кметът трябва да търси едно гъвкаво решение, за да мине неговото предложение за този кандидат за районен кмет. Тогава идваме в сферата на пазарлъците. Каква е алтернативата? Алтернативата на това да бъде зависим този човек от кмета или от някакво мнозинство, независимо какво е, във всеки един момент да го премахне, ако не му играе по свирката, тоест ако не му изпълнява партийните поръчения. Алтернативата е да бъде избран този районен кмет и да има своята стабилност, относителната стабилност на волята на гражданите. Това е демократичното. Всичко друго са демагогски приказки. Апропо! Пропускате един изключително важен аргумент, който е обществен закон. Когато имаш кметове на райони, дори от различни политически сили – пак се обръщам към моите колеги от Пловдив, имаш конкуренция, имаш стремеж за доказване на своите качества и по-добра работа, отколкото другия или другите. Законът за конкуренцията сте забравили, защото без конкуренция няма прогрес и в обществото.

един районен кмет, след като е избран от мнозинството избиратели, граждани, жители на този район, той трябва да може да прави политика. Той трябва да има политически послания.

Относно общинския съвет. Във всички общински съвети има мнозинства, независимо как ги наричате вие – гъвкави или негъвкави, които именно вземат решенията, за да могат да се движат процесите в общината. Да, районният кмет ще бъде избиран от общинския съвет, повтарям, независимо дали ще бъде с гъвкаво или негъвкаво мнозинство, той ще бъде избран. Дали има пазарлъци?! И сега районният кмет е зависим от общинския съвет.

Благодаря, госпожо председател. В началото ще отговоря паралелно и на двете реплики, свързани с финансирането на дейностите в районите. Както и в изказването казах, голяма част от финансирането в районите е регламентирано от закона и то не зависи от волята на общинския съвет. какво искате да кажете? – Че когато се внася проектът за бюджет, на един район ще се дадат пропорционално по-малко средства за дейности, свързани с функционирането на района,

голяма част от обществените поръчки за дейности не за първостепенните улици, които са приоритет на общината, са в ръцете на районите. Те правят тези обществени поръчки, говоря за Пловдив. Голяма част от приходите от наеми и такси влизат директно в бюджета на районите и те преценяват как да се разходват тези средства. ДИМИТЪР Това показва, че независимо каква е пъстротата на този общински съвет, когато има принципни виждания за функциониране на местната власт, нямаме основания да се опасяваме за това. А какво е другото? В общинския съвет има 51% мнозинство и то определя какво да се прави напук на всички останали. Това не е работа! По отношение бюджетирането, финансирането, там е най-сигурно, че общинският съвет ще търси равнопоставеност, защото същото това мнозинство, същите тези общински съветници иначе няма да ги има на следващите избори. Не в това е проблемът. Проблемът е в обезправяването на хората, в отнемането на възможността им да кажат своите предпочитания кой да упражнява властта от тяхно име – това е големият проблем.

и след нея да продължим с изказванията. Моля председателите на постоянни комисии да заповядат в кабинета ми с оглед приоритетните закони до края на тази сесия.